Преминаваме към следващата точка: Изслушване на служебния министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

министри. В рамките на 10 минути ще имат по пет минути на всеки, да се обоснове и да отговори. След това започваме въпросите от всяка парламентарна група по един въпрос към всеки министър от всяка парламентарна група – първи кръг, втори кръг – отново по един въпрос към всеки министър, а след това ще дам думата за отношение на всяка една парламентарна група към двамата министри в рамките на пет минути. Заповядайте, господин Гаджев, за мотивация на питането. (Реплики от ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател. С оглед важността на темата, която ще обсъждаме, и с това, че всички сме декларирали позитивно отношение към нея и национален консенсус към националната сигурност, молим

заповядайте, господин Генов.

процедура по прегласуване.

представители: за 68, против 41, въздържали се 39. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Гаджев, за изложение на въпросите в рамките на пет минути към двамата министри.

на предложението за изслушване, което внесохме, е, че защитата на националната сигурност е едно от основните задължения на всяко едно правителство. Провеждането на отговорна, прозрачна политика и създаването на дългосрочни програми в сферата са дефинирани от политически избрано правителство и се провеждат пред непрекъснат парламентарен контрол като това е гаранция за поддържането на правилно на правилно изработване на политиките и най-вече за постигане на необходимите способности както в сферата на отбраната, така и в правоохранителните органи на страната. Едно от основните ни притеснения в сферата бяха точно от липсата на какъвто и да е контрол и прозрачност в дейностите, които бяха извършвани от Вас в рамките на последните три месеца. Това буди притеснение в нас и бихме искали да чуем Ваш отчет в сферите, които сте свършили, особено, имайки предвид ситуацията в района, в който се намираме – в България, какво се случва с бежанския натиск към страната. Имаше различни спекулации относно ефективността на охраната на държавната граница.

закупуване на способности и техника за охрана на границата – какво се случва с тези пари? Времето тече, краят на годината наближава, а процедурите трябва да се реализират, за да може все пак да усвоим средствата, иначе ще загубим не само от техника, но и от доверие от страна на европейските ни партньори. От друга гледна точка, кадровата политика е изключително важна във всеки един сектор, за да може ведомствата да изпълняват качествено своите задачи. За съжаление, извършените от двамата министри редица кадрови уволнения и назначения за такъв кратък мандат на управление от три месеца не кореспондират с изискванията на дългосрочност в тази дейност. Беглото запознаване с мотивите за извършените уволнения показва, че те не са достатъчно мотивирани, не отговарят на изискванията за подготовка и развитие на кадрите като всичко това води до блокиране на системите, а и най-вероятно до блокиране на дейността на бъдещото управление и по този начин залагане на, буквално казано, мини към следващото управление. Ресурсното обезпечаване на двата сектора е изключително важно в сферата на бюджета и имайки предвид, че в Министерството на отбраната със заповед на министъра на отбраната увеличи порционът с 30 лв. на военнослужещи и цивилните служители, което принципно е правилно решение, и задължително трябва да се стигне до увеличаване на възнагражденията на военнослужещите, но при нас буди недоумение, имайки предвид, че участвахме в изготвянето на бюджета, как всъщност ще бъдат реализирани тези икономии на средства и доколко това няма да засегне възможността на следващото правителство да изплаща възнагражденията на военнослужещите и да ограничи

в тази насока, както и отмяната на ПМС 208, замяната му с друго ПМС също буди липса на прозрачност как всъщност се управлява от бежанския поток и настаняването на бежанци на територията на България. Тази липса на прозрачност буди само въпроси в нас, които ние ще развием допълнително. Всичките посочени примери предизвикват в нас тревога и в началото на поемането на политическата отговорност за състоянието на държавата в зората на правителството на Борисов 3 ще дефинираме Вашите въпроси така, че да сме наясно в каква ситуация влизаме във властта, какво сте свършили Вие за тези три месеца, за да може където има нещо, което е правилно, да има приемственост, но и да знаем какво точно се е случило. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Давам думата по пет минути на заместник министър-председателя господин Янев и след това на министъра на вътрешните работи господин Узунов. Заповядайте, господин Янев. СЛУЖЕБЕН

Благодаря Ви, госпожо Председателстващ. Искам да използвам възможността да благодаря за зададените въпроси, тъй като националната сигурност е безспорно важен приоритет за всички нас, независимо – в нашия случай, дали сме част от служебното правителство или – в случая, говорим за законодателни органи и за ново управление. Разбира се, всички тези теми трябва да бъдат достатъчно ясно разяснени и да се прецени доколко свършеното от служебното правителство дава основание за определена приемственост или промяна на политиките, ако е преценено, че това е полезно. Наистина въпросите бяха много. Ще се опитам да ги разделя по теми, тъй като аз лично специално отделих няколко теми по въпроса и ще се концентрирам върху тях като предполагам, че и след това, когато колегата вътрешен министър засегне темата за границата, аз мога да се включа и на втори етап допълнително по тема – какво се случва там. с границата, искам да акцентирам на момента, който беше споменат тук, че става въпрос за изтегляне на хора от там. Както на всички Ви е известно, охраната на националната граница, по-точно на южната част, където с годините се оказа, че има най-сериозен миграционен поток, е съвместна задача на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната в продължение на няколко години. Тази задача неизменно стои за изпълнение пред органите и съответните структури на двете министерства. В този смисъл по време на мандата на служебното правителство нейните параметри не са променяни основно, като изключим отчитане на моментната ситуацията и отчитане на миграционния поток. Във въпроса, който е зададен, че има изтегляне на хора от границата: да, има такова изтегляне, но то е по-скоро резултат на вътрешна ротация на силите и не е направено едностранно от Министерството на отбраната без консултации с Министерството на вътрешните работи. Напротив, това е един процес, продължил повече от месец в координация с двете министерства, в резултат на анализа, който прави Гранична полиция като основен отговарящ за охраната на границите. Отчитайки всички тенденции в миграционния процес и това, което се случва в момента, е направен такъв анализ, направена е съответната необходима кореспонденция между двете министерства и съвместно е подготвено решението, което министърът на отбраната взе и го реализирахме преди около десетина дни. Става въпрос за изтегляне на един контингент от специални сили от 68-а бригада „Специални сили“. Пак Ви казвам, че това изтегляне на тези 30 човека по никакъв начин не променя условията на охрана на границата, тъй като техните ангажименти и задачи са поети и са компенсирани вече от друг вид вид специалисти от Въоръжените сили на Република България. В допълнение, имаме решение и в момента се извършва подготовка, този да го кажем „сегмент“ отговорности, да бъде поет от други специалисти, които са в режим на подготовка и ще поемат този ангажимент по-нататък. Няколко данни и характеристики на необходимостта от мотивация на това решение. До 27 април 2017 г. в общата задача по охрана на националната граница с Република участваха 261 военнослужещи, от които 33 от бригада „Специални сили“, като техните задачи са свързани с провеждането на съвместни патрули със служители от Гранична полиция, самостоятелно патрулиране с цел наблюдение, устройване на секретни наблюдателни постове, извършване на специално разузнаване и оказване на логистична подкрепа на органите на Главна дирекция „Гранична полиция“. че времето е изтекло), изключително много нараснаха ангажиментите на Въоръжените сили, в това число и на 68-а бригада „Специални сили“, в съвместни подготовки и международни учения със съюзниците от НАТО извън и на територията на страната. Няма да изброявам ученията, но общият им брой е 13 национални, 6 полеви, 6 международни и 3 международни подготовки, както и учение за сертификация, наблюдавани от НАТО. В същото време, както всички подразделения на Въоръжените сили, така и в бригада „Специални сили“, съществува определен некомплект и е проблематично попълването с личен състав, което на практика води до ангажиране 100% от военнослужещите в организирането, подготовката и участието в мероприятия. бригадата поддържа готовност за използване в кратък срок на една тактическа група за специални операции в състава на силите за отговор на НАТО и подготвя друга тактическа група за силите за отговор на НАТО – NRF-18.

госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Изготвил съм отговори на всички парламентарни питания, които са постъпили в Министерството на вътрешните работи вътрешните работи и те ще постъпят още днес в Народното събрание. Ще се спра само в няколко акцента от дейността на Министерството на вътрешните работи за периода от 27 януари 2017 г. до настоящия момент и то най-вече по осигуряването на обществения ред и сигурност по времето, подготовката и провеждането на парламентарните избори, противодействието на престъпността, миграционния натиск и други акценти, свързани с кадровата политика. В резултат на предприетите мерки и предварителната подготовка Министерството на вътрешните работи изпълни задачите си по осигуряване на обществения ред, сигурността, пожарната безопасност и защита на населението по времето на подготовката и провеждането на изборите. Осигурено бе нормално протичане на изборния процес в страната. предварителната организация и разчет на необходимите сили и средства позволи пълноценно да се осъществят охранителни мероприятия във връзка с изборите. Някои цифри. Постъпилите сигнали във връзка с нарушения на изборите са общо 945, сравнено с периода на провеждане на предишните парламентарни избори на 5 октомври 2014 година те са 877, или увеличение със 7,8 Общ брой досъдебни производства: 99 на брой спрямо 73 при предишните парламентарни избори, или увеличение с 35,6 на сто. Досъдебните производства съответно са 94 срещу 70, или увеличение 34,3 на сто. Задържаните лица при при провеждане на изборите са общо 32 срещу 17 през 2014 г., или увеличение с 88,2. Превантивната дейност – протоколи за предупреждение по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи, са 3769 спрямо 1461 или увеличение 158 %. По отношение на ограничаване на миграционния натиск броят на задържаните лица на входа на българо-турската граница за периода от първи януари 2017 г. до 20 април 2017 г. са 294. Спрямо същия период на миналата година цифрите са били 1459 или намаление със 79,8 процента. Броят на задържаните лица на изхода на българо-сръбската граница са 1420 за посочения период спрямо 2044 за 2016 г. или намаление с 30,5 %. По отношение на конвенционалната престъпност: статистическите данни към 20 април 2017 г., в сравнение с данните за същия период на 2016 г., очертават тенденция на спад на регистрираната конвенционална престъпност, като в същото време се отчита увеличение на разкриваемостта. При умишлените убийства – те са 40 на брой, спрямо 52 за 2016-та или намаление 23,1 %, като разкриваемостта се е повишила с 10,4 %. При извършените грабежи цифрите са 498 регистрирани грабежа спрямо 596 за същия период на 2016 г. или или намаление с 16,4 %, като процентът на разкриваемост се е повишил с 3,2 пункта. При кражбите те са 10995 на брой, спрямо 14028 или намаление с 21,6 %, като имаме увеличение на разкриваемостта с 7,1 %. Посегателствата спрямо моторни превозни средства са 737 за 2017 г., спрямо същия период за 2016 са били 10053 или намаление с 30%, с 30%, като разкриваемостта се е повишила с 3,8%. По линия на пътния травматизъм статистиката сочи намаления на всички показатели. Броят на регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия е 1382 спрямо 1615 за 2016 г. или намаление от 14,6 пункта. Броят на загиналите участници при пътнотранспортни произшествия е 119 срещу 141 за 2016 г. или намаление 15,6 %. Броят на ранените участници в движението по пътищата е 1658 срещу 1951 за 2016 г. или намаление от 15%.

Заповядайте, господин Нунев. Госпожо Председател, господа министри, уважаеми колеги! Въпросът ми е към министъра на вътрешните работи и е свързан с кадровата политика на Министерството на вътрешните работи в управлението на периода на служебното правителство. Но преди да конкретизирам нещата, чух краткия отчет на министъра на вътрешните работи, не чух данни за един много тревожен факт, касаещ телефонните измами, които действително са бич за българските граждани, и се надявам после да имате възможност да дадете информация. Основна задача на Министерството на вътрешните работи е осъществяване на политиките по защита правата и свободите на гражданите и защита на Националната сигурност, и най-вече противодействие на престъпността. Имайки предвид напрежението около миграционните процеси, наличието на битовата престъпност, предстоящото председателство в началото на 2018 г. и и свързаните с него мероприятия и събития, както и декларираното желание от политическите сили за назначаване на повече полицейски служители и увеличаване на полицейското присъствие в страната, моля да ни бъде предоставена информация относно реализираната политика за кадрите по време на управлението на служебното правителство, както и информация за обявените конкурси за полицейските служители, тяхното разпределение по структурите на Министерството на вътрешните работи и на какъв етап

по назначаването на съответните служители се забавя изключително много във времето. Следващото, на което

За отговор ¬– служебният министър на вътрешните работи господин Узунов. Заповядайте, уважаеми господин Узунов.

За периода от 27 януари 2017 г. до настоящия момент кадровата политика на служебното правителство се реализира съобразно бюджетната рамка, определена от Закона за държавния бюджет за 2017 г. и капацитета на обучаващите институции в МВР за получаване на първоначална полицейска подготовка. Общо са обявени 47 конкурса за назначаване на 542 длъжности за държавни служители с полицейски правомощия, в това число 34 конкурса за назначаване на 485 младши изпълнителски длъжности и 13 конкурса за назначаване на 57 изпълнителски длъжности 11 от обявените конкурси са на етап прием на документи, в 25 от конкурсите предстои изследване на физическата годност на кандидатите, а в 10 от конкурсите предстои или е в ход психологическо изследване. Един от конкурсите в Главна дирекция „Национална полиция“ за 282 младши изпълнителски длъжности е приключил и предстои назначаване на спечелилите го кандидати. Разпределението по основни структури на Министерството на вътрешните работи, обявени за назначаване на полицейски длъжности, е както следва:

от общо седем конкурса. Разбил съм ги по областни дирекции и ще Ви ги предоставя, господин Нунев, за улеснение.

Продължава провеждането на един конкурс за СДВР, обявен през месец януари 2017 г., за назначаване на 100 младши изпълнителски длъжности. Спечелилите конкурса кандидати ще бъдат назначени за стажанти и изпратени за за първоначална полицейска подготовка. За периода от 27 януари до 26 април 2017 г. са прекратени служебните правоотношения с Министерството на вътрешните работи на 155 служители по чл. 142,

20 служители на ръководна длъжност, това са началници на групи или по-висока длъжност, изпълнителска длъжност – 41 на брой, а на младша изпълнителска длъжност са 93 или, както вече казах, 155 общо.

Заповядайте, господин Манушев. Моят въпрос е свързан със Заповедта на министъра на отбраната от 25 април 2017 г. за изтегляне на военнослужещите от 68-а бригада „Специални сили“ от границата. На една част от въпроса господин министърът ми отговори какво са имали предвид, но аз искам да кажа, че от разговори с директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и с колегите, становището на Гранична полиция е, че на границата има нужда, и то много сериозна, от наличие на специалните ни сили.

първо, буди недоумение, че становището на Гранична полиция е „против“, тоест ако тези военнослужещи се изтеглят, те трябва да бъдат заменени от други подготвени военнослужещи за тази работа.

пехотните поделения, стрелкови механизирани поделения военнослужещи да изпълнят тези задачи нито е лесно, нито могат да го направят. Това са специфични задачи за „Специалните сили“. Тяхната намеса там рязко променя цялата организация на охраната на границата.

думата вицепремиерът господин Янев. Заповядайте за отговор. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Манушев, уважаеми дами и господа народни представители!

са достатъчни и по разчетите, които имаме с Гранична полиция, това е факт. В същото време задачата, която изпълняват „Специалните сили“, наистина е специфична.

В случая охраната на държавната граница в момента, такава каквато е, наистина е задача със стратегическо значение, но има динамика и понякога се налага този стратегически резерв, така да се каже, да бъде на разположение и за други задачи. Мероприятията и задачите, които сме взели предвид подготовката, която правим, а именно тяхната специфична възможност да изпълняват определени задачи, в момента са компенсирани с други поделения от Сухопътните войски, които имат достатъчно способности да ги вършат. Това е координирано, както вече подчертах. В бъдеще тези Специални сили от 68-а бригада ще бъдат заменени от Специалния военноморски отряд. Това решение сме го взели още март месец на Съвет по отбрана. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Преминаваме към въпросите от Парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте за първи въпрос, госпожо Йончева.

Моят въпрос е относно оградата на българо-турската граница, известна като „инженерно възпрепятстващо съоръжение“. Въпросът е господин Узунов. Носи ли Министерството на вътрешните работи и каква отговорност за качеството на оградата на българо-турската граница? Задавам този въпрос, защото е от значение за нашата национална сигурност. Относно цената на оградата, защо за първите 30 км, изградени през 2014 г., цената на оградата е 300 хил. лв. на линеен километър

Кое наложи промяна на първоначалния проект от двуредова оградата да стане едноредова? Говоря за 21 километра ограда от река Тунджа до река Марица.

цветни снимки), че двуредовата ограда действително става едноредова при аналогичен терен. Господин Министър, кой и защо търгува с българската национална сигурност? Ако това е така. И последно, съществува интегрирана система за наблюдение по границата. Част от камерите – информацията, с която разполагам, е, че не работят. Каква е причината? Как това се отразява на работата на Гранична полиция при възпрепятстване на бежанския поток? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Йончева. Господин Узунов – министър на вътрешните работи, заповядайте за отговор.

дами и господа народни представители! Позволете ми най-напред, тъй като пропуснах, да отговаря на въпроса на господин Нунев за телефонните измами. От анализа, който направихме, установихме, че за 2016 г. на тел. 112 са подадени общо 14 хил. 28 сигнала, свързани с телефонни измами. Регистрираните такива престъпления в регистрите на МВР са 726 или разликата на необработените телефонни измами са повече от 13 направихме структурна промяна и в Главна дирекция „Национална полиция“, в отдел „Криминална полиция“, създадохме специализирано звено, което да противодейства на този вид престъпление. Освен това в областните дирекции на МВР в Русе, във Велико Търново и в Плевен се обособиха групи, в секторите „Криминална полиция“, които да обезпечат контингента, живущ в тези областни центрове, както и да подпомагат другите структурни звена на МВР в борбата срещу телефонните измами. Уважаема госпожо Йончева, ще спомена няколко цифри, с които разполагам относно цената на граничното инженерно възпрепятстващо съоръжение, а именно, че е планирано да бъде проведена на два етапа.

фронтални пътища – 74 км, и рокадни пътища – 33 км. Вторият етап е от 20 януари 2014 г. до 2 септември 2014 г. – изграждане на инженерно съоръжение, възпрепятстващ тип по българо-турската граница с обща дължина 331 м, от село Лесово до село Крайново. Ежедневно в операцията участваха до 140 военнослужещи и до 70 единици специална техника. Общата стойност на съоръжението:

713,36 лв. Това са цифрите за съоръжението до 2013 г., които ми бяха предоставени от министъра на отбраната. Малко по-късно, в отчета, който съм подготвил, ще спомена и сегашните резултати. Във връзка с Доклад № 4 от 8 март 2017 г. на министъра на вътрешните работи в изпълнение на Заповед R-68 от 27 март на министър-председателя комисия от Главния инспекторат на Министерския съвет извърши проверка на административните процедури във връзка с проектирането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение на българо-турската граница. Изготвен е доклад и в него са отразени следните констатации: заданието е утвърдено от министъра на вътрешните работи в изпълнение на Решение № 17 на Министерския съвет от 14 януари 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границите на Република България. Общата дължина на съоръжението е възложено за проектиране и е около 131 км, от които 33 км – за област Хасково, 38 км – за област Ямбол, и 60 км – за област Бургас. В заданието е предвидено да се проектират два типа инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип

Уточнено е, че съоръжението тип „А“ се изгражда по цялата дължина на трасето с изключение на следните райони: в област Бургас от от гранична пирамида 109 до гранична пирамида 110 – около 500 метра, от гранична пирамида 7 до гранична пирамида 13 – около 3 км, и района по течението на река Делийска и река Велека – около 11 км, в които райони се изгражда съоръжение тип „Б“. Дадена е възможност в случаи, че при проектирането да бъдат установени и други участъци от местността, в които не може да бъде изградено съоръжение тип „А“,

Съгласно решение, постигнато на проведено работно съвещание при заместник-министъра на вътрешните работи с участието на областните управители на трите области и представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, с писмо № 328200-18149

след завършване на определените като приоритетни участъци, за които има сключени договори за изпълнение при продължаване на строителна дейност, през 2016 г., да бъде извършен преход от съоръжение тип

Следва да се отбележи, че даденото указание не кореспондира с утвърденото от министъра на вътрешните работи задание за проектиране на съоръжението, по което областните управители вече са сключили договор за изграждане на съоръжението и обслужващия го път. През 2016 г. – с две промени и допълнение на заданието за проектиране, е уреден видът на съоръжението по речните участъци и подобряването на възпиращия ефект на съоръжението. Изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение на българо-турската граница на територията на област Бургас е следното: по Договор № Д 2120 от 11 август 2015 г. в протокола на приемателната комисия не е отбелязан типът на инженерното възпрепятстващо съоръжение – едноредно тип „Б“, или двуредово тип „А“. Съгласно утвърдените проекти от представените документи и наличната в тях информация проверяващият екип не е могъл да установи типа на изграденото съоръжение. По Договор № 2121 от 18 август 2015 г. проверяващият екип също не е могъл да установи какъв е типът на инженерното съоръжение. По Договор № 2122 Комисията не е могла да установи какъв е типът на изграденото инженерно възпрепятстващо съоръжение. цифри, е в Министерския съвет и може да Ви бъде предоставен. Относно интегрираната система за контрол и наблюдение на границата от ГКПП „Капитан Андреево“ до ГКПП „Лесово“ тя е изградена в периода 8 септември 2010 г. до 30 юни 2012 г., като е била в гаранция и поддръжка до 31 юли 2014 г. След изтичане на двугодишния срок на гаранционната поддръжка и към настоящия момент, поради липса на сключен договор за следгаранционна поддръжка, значителна част от техническите средства на системата, а именно панорамни устройства, сензори, възли, сензорни възли и други, не са в изправност и не могат да бъдат използвани в охраната на границата, а самата охрана е компенсирана с жива сила. По отношение на българо-турската граница – от ГКПП „Лесово“ до устието на река Резово – втора част от интегрираната система за контрол и наблюдение на българо турската граница, тя функционира нормално. С финансирани по грантово споразумение по фонд „Вътрешна сигурност и спешни мерки“ от 2 март 2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширяване на интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница. Морската граница в изпълнение на инструмент Шенген е изпълнен Договор № 22 от 11 януари 2010 г. за изграждане на интегрирана система „Синя граница“ като прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 млн. 933 хил. 700 лв. Данните, които прочетох, са само част от Доклада, който съм изготвил, и ще Ви бъде предоставен. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на вътрешните работи. Преминаваме към втория въпрос от Парламентарната група „БСП за България“ към вицепремиера. Заповядайте. СЛАВЧО ВЕЛКОВ

Благодаря, госпожо Караянчева. Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник министър-председател и министър на отбраната, уважаеми министър Узунов! Динамиката на средата за сигурност през последните няколко години и месеци постави на много сериозно изпитание националните системи за сигурност, включително и тази на Един от основните фактори, които генерират рискове и заплахи за националната сигурност на страната, без съмнение e мигрантският натиск, включително на българо-турската граница. Възпрепятстващото съоръжение, за което се говори тук, е важна инфраструктурна част от националната система за сигурност. Тъй като съм провокиран и от това, което чух като отговор, от обезпокоителния доклад на министъра на отбраната за оперативните способности на българската армия и състоянието й да защити или не националната сигурност и територия,

особено на онази част, която се цитира – на територията на Бургаска област. Каква е степента на завършеност на съоръжението в проценти от общата дължина? наличието на неизградени участъци, тоест отвори, които да позволяват безпрепятственото му преминаване? Ако има такива, колко и с какви размери са?

Заповядайте за отговор, уважаеми господин Вицепремиер. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Велков, дами и господа народни представители! Наистина въпросът с възпрепятстващото инженерно съоръжение на границата от от няколко години стои на вниманието на няколко правителства и неговото изграждане продължава и в момента. На практика в момента областните управители на Хасково, Ямбол и Бургас са предприели необходимите действия за изпълнение на ПМС № 55 от 12 март 2015 г. за реда и условията, при които трябва да бъде изградено цялостното съоръжение. на вътрешните работи задания общата дължина на временното възпрепятстващо съоръжение и прилежащия към него път е 201 км, от които 132 сухоземна и 62 речна. Към март 2017 г. са изградени общо 133 км от временното възпрепятстващо съоръжение, от които 50,468 км са от тип „А“ – двуредово; 82,500 км – едноредово, и за доизграждане остават 70,800 км от съоръжението, за които има сключени договори и е осигурено финансиране.

200 лв. за инвеститорски контрол и 174 хил. 800 лв. за авторски надзор. Плащанията по приключилите договори за изграждане на съоръженията са извършени съгласно данните и протоколите за извършената работа и вложените материали. По отношение ефективността на съоръжението, след като е ясно, че то все още не покрива цялата граница, мога да Ви представя динамиката за броя на задържани лица на вход на българо-турската граница за периода от 1 януари до 20 април

близо 80% намаление в сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1459. В същото време за съответните периоди – от 1 януари до 20 април тази година, броят на задържаните лица на изход на българо-сръбската граница е 1420, което представлява намаление с около 30% в сравнение със същия период за предходната година. По този начин, с тази статистика накратко могат да се направят следните изводи: ефективността на инженерното съоръжение и съпътстващите мерки в комплексната операция по охрана на южната ни южната ни граница, българо-турската граница, не дават 100-процентова гаранция. Съответно трябва да бъде направен точен анализ на

цялата мисия и задачи по охрана на границата да се изпълняват в рамките на нейния мандат и да бъде достатъчно ефективно в определен процент. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната. Преминаваме към следващите въпроси от Парламентарната група на „Обединените патриоти“. Заповядайте, господин Михов.

госпожо Председател, уважаеми господа министри! Нашият първи въпрос е към господин Стефан Янев – вицепремиер и министър на отбраната.

като се аргументирахте с два кръга аргументи. Първият беше от организационен характер – че недокомплектът на

Няма да цитирам войнишката поговорка от някога. На второ място, аргументирахте се, че „Специалните сили“ са сили с тактически умения и решават стратегически цели. И това е вярно. На трето място, заявихте, че изтеглянето на тези сили от границата ще бъде компенсирано от други сили: от да използвам оперативният термин, или може от морската пехота, тоест нещо в бъдеще. Нашият въпрос към Вас е: коя стратегическа задача от по-висш разряд,

не смятате ли, че изтеглянето на специалните ни сили създава вакуум в ангажиментите на армията по охрана на границата и пробив в системата за

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, съществува такава стратегическа задача, която е по-висша, но предполагам, че на открито заседание тук не мога да я назова, така че ще се огранича с този коментар. Достатъчно ясен бях с няколко подсказки.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Моят въпрос може да бъде към всеки от двамата министри – и на вътрешните работи, и на отбраната. Той е във връзка с обстоятелството, нормално е това, че заграждението по границата не следва точно границата, а има моменти, има места, където влизаме вътре. И от община Капитан Андреево и Тополовград на няколко пъти ми е отправян сигнал с оплаквания на жители, български граждани, че имотите им остават оттатък загражденията. драстичен е един случай, при който заграждението при самата река Марица прави така, че имотите, нивите на българските граждани остават оттатък.

за да могат българските граждани да ходят до имотите си. На практика се получава така, че това са земи, които остават от другата страна и биха могли да бъдат завладени, използвани или или обгрижвани от съседната чужда държава. Известен ли Ви е този проблем? Има ли при Вас оплаквания и какво се прави, за да се разреши този тежък проблем,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Шопов, уважаеми дами и господа народни представители, този проблем ни е известен. Този проблем е поставен на вниманието на много хора по веригата, като започнем от Министерския съвет и стигнем до областните управители, на които е вменено да търсят решение на въпроса с изграждане точно на такъв тип портали, така че това, което е обещано на хората, да бъде изпълнено. Предвидено е на някои места, в момента не мога да Ви отговоря точно дали на всички предвидени места, защото не е единичен случай, не само в Хасковска област, тоест община Капитан Андреево, и на други места има такива участници, които ограничават достъпа не само до ниви, но и до горски фонд, който е от другата страна на съоръжението, но на практика на българска територия.

Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната. Преминаваме към въпроси от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Нямате въпроси. От парламентарната група „Воля“? Заповядайте,

Всички в тази зала знаем, че армията не е окомплектована в пълния личен състав, както на сержанти и офицери, така и на войници. Колко бройки не достигат, ако е редно да се отговори в тази зала,

Председател. Уважаеми господин Нецов, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът с окомплектоването на личния състав на въоръжените сили не е от вчера. Публично достояние е цифрата, която към края на февруари е отчетена при съответния годишен анализ на състоянието на отбраната от началника на отбраната, и тя е около 5700 души. Тази цифра изглежда сериозна и тя е в резултат на ограничаване на тази част от бюджета, която е в състояние да финансира приемането на нови хора. В момента възможностите, които позволява бюджетът за 2017 г., е да бъдат назначени нови 640 човека. Съответно процедурите вече са започнали, средствата за това назначение са заложени и да се надяваме при успешни конкурси тези хора до края на годината да бъдат назначени в редовете на Българската армия, армия, защото наистина този недостиг е сериозен. За съжаление това не е единственият проблем. Ясно е, че с цифрата 600 няма да компенсираме 5600, но проблемът е по-остър по отношение на факта, че

ще напуснат армията до края на годината от цифрата 650 както по естествени причини – достигане на пенсионна възраст, така и по лични мотивационни причини. Млади хора напускат армията,

Преминаваме към втория кръг въпроси. Думата имат народните представители от Парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Манев. МАНОИЛ

Налага се да Ви задам въпрос, господин Служебен министър на вътрешните работи – въпрос, свързан с една много важна за България тема. Преди доста време ние говорихме в тази зала, по всички медии, господин Борисов направи всичко възможно да бъдат осигурени от Европейския съюз 320 милиона. И Вие тогава – тези, които се обаждате от ляво –обиколихте всички медии да обяснявате, че това няма да се случи, но това се случи. Служебният министър получи 320 милиона на управление и първото нещо, което направи по темата за тези 320 милиона в началото на своето министерстване, беше да обяви, че имаме забавяне с обществените поръчки по тези средства. Моят въпрос е следният: след като установи, че имаме забавяне, след като установи, че трябва да се вземат спешни мерки и те бяха взети – беше създадена в Министерството на вътрешните работи дирекция за обществените поръчки, на която беше назначено политическо лице за директор, как се промениха нещата, господин Министър? Справихме ли се? По-добре ли, по-бързо ли се справихме с тези обществени поръчки, когато

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа в отговор на отправения от Вас въпрос относно напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснати средства от Европейския съюз по спешни мерки по фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ Ви предоставям следната информация. От месец септември 2016 г. Министерството на вътрешните работи е ангажирано с програмирането и координацията на изпълнението на пет проекта, финансирани по Механизма за спешно подпомагане в област „Вътрешни работи“

Финансирането е предоставено в изпълнение на постигнатата договореност по време на неформалната среща на правителствата на 27-те държави – членки на Европейския съюз. По фонд „Вътрешна сигурност“ са сключени общо три споразумения за отпускане на спешна помощ от Европейската комисия. Финансирането по споразуменията е в общ размер на 118 млн. 420 хил. 257 евро. Предвидени са дейности към модернизиране на съществуващите комуникационни и информационни технологии, свързани с контрола на външните граници, доставка на превозни средства, осигуряване на оборудване за граничен контрол и наблюдение, наемане на допълнителен брой полицейски служители, подобряване на условията за задържане на граждани на трети страни

в изпълнение на споразуменията за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ са стартирани 53 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 97 млн. 947 хил. 167 евро. Други 46 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 17 млн. 785 хил. 17 евро са в процес на подготовка. Към 25 април 2017 г. в резултат на проведените обществени поръчки са сключени 15 договора на обща стойност 22 млн. 578 хил. 940 евро без данък добавена стойност. Реално разходваните средства по споразуменията за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ са в размер на 1 млн. 804 хил. 361 евро, което представлява 1,37% от бюджета по споразуменията. По фонд „Убежище, миграция и интеграция“ са сключени две споразумения за отпускане на спешна помощ от Европейската комисия. Финансирането от Европейския съюз по проектите е в размер на 30 млн. 774 хил. 762 евро. До момента в изпълнение на споразуменията за спешна помощ по фонд „Миграция и интеграция“ са стартирани 13 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 8 млн. 281 хил. 693 евро. Предстои стартирането на 34 процедури на обща стойност 12 млн. 139 хил. 625 евро. Реално разходваните средства по споразумението за

Няма кадрови промени в дирекция „Обществени поръчки“ в Областната дирекция на МВР и аз не съм назначавал служител там. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на вътрешните работи. Втори въпрос от Парламентарната група на ГЕРБ – господин Гаджев, заповядайте.

От служебния министър на вътрешните работи стана ясно колко човека от полицията е уволнил в своя мандат, но би ми било любопитно, ако успея да разбера колко точно хора е уволнил и назначил министър Янев, тъй като скандалните назначения и уволнения в Министерството съпътстваха целия му мандат. Няма да се спирам на вече известните до момента смени на директори на дирекции, на главни експерти, на основните дружества, на всичките търговски дружества всъщност в Министерството на отбраната, на Инспектората, на Института по отбрана и така нататък. Проблемът е, че даже след нашата декларация от 31 март тази година, след вече миналите избори тоталният кадрови кадрил продължи, даже той продължава и до ден

би разбирала директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ, която от вчера е назначена за началник-отдел „Придобиване на въоръжение и техника“ в Министерството на отбраната. „Жилищна политика“ – „Въоръжение и техника“, нещо не ми се връзват. Да не говорим, господин Министър, че с Ваши заповеди от миналия петък сте назначили съветниците си на граждански договори за по 2700 лв. на месец до 31 октомври 2017 г., тоест за следващите шест месеца, шест месеца, с включени обезщетения и предизвестия в самите договори. По този начин Вие задължавате следващия министър на отбраната да работи с Вашите съветници. 2700 лв. заплата за юрисконсулт, който съветва Правната дирекция на Министерството на отбраната, е една добра заплата.

за постоянен секретар на отбраната. Назначаването на временно изпълняващ длъжността беше по правилният вариант и Вие го бяхте направили всъщност с Ваша заповед, с която от 21-ви назначихте госпожа Татяна Александрова за временно изпълняващ длъжността за шест месеца. Тук нашият въпрос е: колко хора сте сменили, и най-вече каква беше тази спешност, че за 10 дни трябва да се назначи постоянен секретар на отбраната, при положение че има временно изпълняващ? Променяли ли сте длъжностната характеристика, за да може образованието на господин Василев да отговаря на изискванията? И на база на какви критерии сте го избрали, при положение че други двама директори също бяха кандидати? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. Заповядайте, уважаеми господин Вицепремиер. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Гаджев, дами и господа народни представители! Благодаря за проявения интерес относно кадровата политика, провеждана в Министерството на отбраната по време на служебния кабинет. Интересно обаче прозвуча внушението на господин Гаджев – ако не съм разбрал, моля да бъда извинен, че е хубаво партийно правителство да провежда кадровата политика. Извинявам се, говорим за деполитизирани ведомства – и Министерството на отбраната, и Министерството на вътрешните работи са деполитизирани. Така че колкото по-малко говорим за партийна политика, вероятно ще бъдем по-спокойни и ще търсим истината по един по-добър начин. По отношение на така наречените „скандални назначения“ – на съветници, които съветват министъра по отношение на правната експертиза, мога да кажа, че договорите по никакъв начин не са обвързващи и могат да бъдат прекратени утре без никакви последствия, без никакви обезщетения. Така че нека не влизаме в една тематика, която е малко болезнена за ведомството, защото това, което аз заварих, когато отидох там, и се наложи да уволняваме представители от бившия политически кабинет почти всички бяха с договори, с обезщетения от четири или шест заплати. Да не отиваме в тази плоскост. Това, което съм заварил и ми се е сторило нередно и несправедливо, не съм го прилагал в подписването на тези нови договори. По отношение на постоянния секретар на отбраната въпросът също е интересен, тъй като тази длъжност е въведена през 2009 г., като заместител на тогавашния главен секретар, което по Закона за администрацията има и в другите министерства. По отношение на постоянния секретар са вложени малко повече отговорности и идеята е заложена в Закона за отбраната и въоръжените сили, че това ще бъде именно онази деполитизирана фигура, която няма да е сменяема при смяната на политическите кабинети. Въпросният господин Тотев, на който му изтече мандатът през март тази година – просто за сравнение, е назначен също от служебно правителство. Ако не знаете – това е за Ваша информация. През годините добре си е изпълнявал задълженията, така че не е имало драма в това отношение. Разбира се, въпросът е поставен защо и как е направен подборът и защо се е бързало. Подборът е направен по всички правила, които изисква Законът, като това, което е било направено, е: 38 човека от администрацията – цивилни и военни, са били

От тези 38, 35 декларативно са отказали писмено, че не искат да участват в подбора и накрая са останали трима човека. От тези трима човека – избраният, който цитирахте, е Румен Василев. Отговарял е на условията и не е имал така да се каже други проблеми в кадровото развитие и потенциал, тъй като с другите двама кандидати нещата стоят малко по-различно. Единият от тях е сравнително нов директор на дирекция, в която тепърва има да се развива потенциал, и е по-необходим там, отколкото на развитие като постоянен секретар. Другият потенциален кандидат около седмица преди този подбор, беше подал заявление за напускане, което беше строго политически мотивирано, и аз му отказах. По тази причина, грубо казано, той сам се елиминира от участие в конкурса, макар че писмено го беше заявил. Доколко тези 38 човека са отговаряли на условията на Закона и доколко е било подробно търсенето на такъв профил хора, може да Ви говори само фактът, че включително и на служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев беше отправено такова питане и той писмено е заявил, че не желае да участва, тъй като има право по Закон като бивш служител. В тази връзка търсенето на някаква скандалност в тези назначения не смятам, че отговоря на действителността. По отношение на общата картина на уволнения и назначения в Министерството на отбраната мога да кажа и отговорно да заявя, че в администрацията в Министерството на отбраната няма уволнен нито един държавен служител. Всички назначения, които са направени по време на мандата на служебното правителство, са направени на базата на конкурси, включително началник на Инспектората и директори на дирекции. Ако ме питате назад в историята колко и кога директори са назначавани с конкурси, в момента съм малко затруднен да Ви отговоря, но отговорът е между никога или много отдавна. Все още нямам точен отговор. Тоест всички назначения, които са правени, са правени с конкурси. В дружествата, в търговските дружества имах възможността вече нееднократно да подчертая – уволненията на техните ръководства е било в отговор на техните слаби финансови резултати. В резултат на промените в някои от дружествата вече започва тяхната стабилизация. В най-голямото дружество, с най-много подизпълнителски предприятия, които има „ТЕРЕМ“ Военно-ремонтните заводи, вече има сключени нови договори, тъй като дружеството беше заварено в много лошо състояние. В момента е на път да оцелее. В противен случай, тези дружества – пет търговски дружества на Министерството на отбраната, бяха докарани до фактически фалит. В момента имаме план за оздравяване. Доколко и до какви мащаби ще бъдем в състояние да постигнем положителните резултати, които сме заложили, бъдещето ще отговори, но мисля, че сме на прав път. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Думата за въпрос имат от Парламентарната група на „БСП за България“. Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е отправен към заместник министър-председателя и министър на отбраната Стефан Янев, и то в качеството му на ресорен и наблюдаващ целия сектор вицепремиер. В предмета на изслушването е включена кадровата политика и, както обикновено, под тази формулировка ние се питаме: кой е началник, къде е поставен, кой е уволнен, кой е назначен и кой е преместен? Това без съмнение е важно, но сигурността на българските граждани не се гарантира от началниците. Тях ги пазят униформените служители от МО и МВР, а тяхната ситуация, както чухме и днес, е много тежка. Нормално е, че множеството обявени конкурси не успяват да осигурят необходимия набор от нови служители, напротив – хората си тръгват, и то масово, и то все по-често. средна заплата, която, ако дори включим порциона за храна, както извънредния труд, остава по-ниска от средната за страната, както между другото и заради често несправедливото отношение към тези служители, които, въпреки че ходят със скъсани обувки, се смятат за привилегировани от някои среди, то тогава е ясно, че професията не само не привлича, а и кара много от хората да я напускат. Затова конкретният ми въпрос, господин Вицепремиер, е следният: след многото реформи и законови промени, които през годините се провеждаха, имаме ли в нашата страна цялостна и дългосрочна визия за решаването на кадровите проблеми на министерствата и на материалните проблеми на техните служители, или новите министри, които и да са те,

Неслучайно служебното правителство, в онова негово задължение по отношение предоставянето на доклада за състоянието на отбраната, взе решение, че Въоръжените сили са частично способни да изпълнят конституционалните си задължения и основният акцент, основната причина за това е именно проблемите с личния състав, който лично аз откроявам на първо място, като основен приоритет. В това отношение е направено малко по време на служебния кабинет. Предисторията на сегашното състояние е фактът, че е от времето на финансовата и политическата криза през 2008 г. на практика бюджетът на Министерството на отбраната е замразен на едни нива, които осигуряват минималното, без особени възможности за пълна, както би се искало на военните командири, подготовка, с малко средства за превъоръжаване или така наречените „инвестиционни разходи“ и с общо взето един взето един обем от финансови средства за работна заплата, които осигуряват тогавашното състояние на заплащане на труда с еднократно увеличение в порциона от 30 лв. през 2012 г., и второто такова увеличение с 30 лв. беше направено по време на служебното правителство. Разбира се, това далеч не е достатъчно и не променя картината, защото динамиката на възможностите на Въоръжените сили да наемат нови хора е такава, че по-скоро излизащите по естествен път са по-голяма бройка от тези, които сме в състояние да наемем. Защо казвам: „тези, които сме в състояние да наемем“? Защото тази възможност за провеждане на нови конкурси също е ограничена от възможностите на бюджета. И така е било през годините. Ние в момента имаме недостиг от над 5700 човека, но не можем да ги наемем всичките пет хиляди, ако има кандидати, разбира се, тъй като няма предвиден бюджет за това. Бюджетът е предвиден за ограничена бройка. Вторият проблем, втората плоскост, е мотивацията и качествата на кандидатите. Вероятно нещата са свързвани пряко, защото при ниското заплащане, ниската мотивация на труд на военнослужещите предполага, че и качествата на кандидатите, които кандидатстват за наличните бройки и наличните конкурси, не отговарят на това, което би ни се искало. от кандидатите са негодни по физически или други показатели, базисни показатели, които имаме като основание, за да наемем дори за най-обикновените длъжности, които не изискват някакво специално образование или квалификация. Проблемът е сериозен и комплексен. Какво сме направили до момента? Служебното правителство започна подготовката на един национален план, който условно наричаме „Национален план за достигане над 2% от брутния вътрешен продукт като разходи за отбрана“. Това е национален план, който е в съзвучие с взетите политически решения през 2014 г. на срещата на върха в Уелс, утвърдени през 2016 г. на срещата на върха във Варшава, и в момента не само България, но и всички страни от НАТО работят по подобна, да го кажем, пътна карта, по която търсят реализирането на този политически ангажимент,

подготвили до степен в някакъв вид проект, който ще предоставим на нашите приемници, и съответно следващото правителство ще има частта да го завърши във вида и по начина, който сметне за необходимо и е възможно на националния бюджет да го финансира и да го подпомага. Предполагам, че именно в този план ще бъдат заложени параметри за повишаване доходите на военнослужещите, на униформените хора от сектор „Сигурност“ както от МВР, така и от службите за сигурност и всички останали, на които разчитаме в

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! В тона на темата за кадровата политика в двете министерства чухме изложението на вицепремиера Янев по отношение на Министерството на отбраната. По-скоро моят въпрос ще бъде доразвитие на зададения от колегата Зарков и ще си говорим за Министерството на вътрешните работи. Аз имам няколко въпроса към министъра на вътрешните работи. Само да припомня, че в края на дейността на Четиридесет и третото народно събрание бяха приети промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които бяха известни като така наречената „реформа Бъчварова“, които нееднозначно бяха приети от служителите на МВР. А може би еднозначно, защото това, което беше изразено като отношение, и изобщо протестите, които бяха на дневен ред, показаха какво е отношението към този Закон. Само една скоба да отворя: в момента текстове от този Закон се атакуват в Конституционния съд и ще бъде интересно да разберем какво е отношението на Министерството на вътрешните работи в тази посока. Господин Министър, бихте ли ми отговори как заварихте Министерството след тази реформа? Има ли някакво напрежение все още в структурите? Има ли средства за повишение на възнагражденията на полицаите, на администрацията, на пожарникарите, което е заложено в Закона? Какво е съотношението, много е интересно, в тази реформа между извършващите реална полицейска дейност и администрацията, относно материалното и вещево доволство на служителите на Министерството на вътрешните работи? Знаем

Реформата, която е в сила от 1 февруари 2017 г., е несполучлива. Тя внесе много напрежение в системата на Министерството на вътрешните работи и действително част от служителите, много голяма част, изготвиха колективен иск, с който сезираха Омбудсмана на Република България. От своя страна омбудсманът сезира Конституционния съд. съд. Образувано е конституционно дело. Допусната е жалбата за разглеждане. Изискано е мнението и становището на Министерството на вътрешните работи по отношение на същото дело като становището, което имам аз заедно с екипа, е изцяло солидарно с мнението на всички служители в Министерството на вътрешните работи, че настоящата реформа е несполучлива. Тя създава социално неравенство и напрежение в системата на Министерството на вътрешните работи. Имал съм възможност както и в медиите, така и в публичното пространство да коментирам какво напрежение внася тя, а именно стигаме до парадокси, че лица, работещи по трудово правоотношение, вземат по-високо възнаграждение от редови полицейски служител. Това изключително силно демотивира силно демотивира служителите, които са на терен, тези, които осъществяват оперативно-издирвателна дейност, охранителна дейност, охраната на българската държавна граница. Това напрежение се отразява в качеството на положения от тях труд. Парадоксите, които постави тази реформа, са, че лице, което работи в администрацията или е обслужващ персонал, да речем, работи в бюфет или е монтьор, взема с около 300 лв. по-високо възнаграждение от полицейския служител, който е на улицата и денонощно изпълнява своите задължения. Във връзка с това, което заварих, беше необходимо на 1 февруари, три или четири дни след встъпването ми в длъжност, бях принуден и административно обвързан, да подпиша 4000 заповеди, с които служителите от администрацията трябваше да бъдат преназначени от длъжностите, които заемат по Закона за Министерството на вътрешните работи в длъжности, които са по Закона за държавния служител, и това наистина създаде огромно напрежение. Опитахме с компенсаторни мерки да облекчим състоянието на полицейските служители, като с различни стимули – това, което министърът на вътрешните работи има като възможности при липса на парламент, е от вътрешни ресурси, с необходимите реорганизации да компенсираме част от служителите. Те и към момента остават в същото положение. Имахме и продължаваме да имаме контакти със синдикалните организации и общото мнение на всички е, че както вече отбелязах, реформата е несполучлива. Привлякохме експерти в областта на трудовото законодателство, в лицето на проф. Мръчков, който да изготви становище по така проведената реформа, то не се различава по качество от мнението на всички служители. Подготвили сме за настоящото Народно събрание изменение на настоящата наредба и с интерес следим произнасянето на Конституционния съд по същия казус. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър на вътрешните работи. Преминаваме към въпросите от Парламентарната група на „Обединени патриоти“. Нямате въпроси. От Парламентарната група на „Движението за права и свободи“? Нямате въпроси. От Парламентарната група на „Воля“? Нямате. С това изчерпахме процедурата за задаване на въпроси. Сега минаваме към отношение на всяка парламентарна група към съответните министри. От Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! „Считам, че към настоящия момент не е целесъобразно да бъдат изтеглени военните от границата, особено докато не се изясни обстановката. Времето се затопля и не се знае какво може да стане. Моето мнение е, че има необходимост военните да останат още на границата. Първо, трябва да се изясни дали ще има усложнена обстановка, или не, чак тогава да се взема подобно решение.“ Колеги, това не са мои думи. Това са думи на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ в свое интервю от вчера, само исках да го цитирам. Относно охраната на границата, тук бързам да оборя едно лъжливо твърдение, в което се каза, че едва ли не оградата по времето на Орешарски е струвала много по-евтино, отколкото оградата, която е строена след това. Трябва да се вземе предвид, че парите, които бяха отделени тогава в рамките на около 8 милиона, доколкото си спомням, бяха единствено и само за тел и за бетон. Всички останали разходи по изграждане на път, по техника, по консумативи, по ГСМ, по заплати, по командировки бяха за сметка на Министерството на отбраната и те не влизаха в цената на оградата. Ако и тези разходи се вкарат, то тогава цената скача много драстично. Хубавото от гледна точка на служебното правителство – всъщност се оказва, че съоръжението върши своята работа и „Гранична полиция“, и войската на границата вършат своята работа. Доколкото се забелязва от доклада на министрите, близо 80% е намалението на мигрантите на вход, за разлика от миналата година, и 30% е намаление за сметка на изхода към сръбската граница, така че очевидно се върши работа. Само едно нещо, ако може да си уточните, защото според министъра на вътрешните работи остават до 30 км да се изградят, според министъра на отбраната и вицепремиер остават около 80. Ако може да изчислите, кое точно е правилният отговор. За съжаление, относно кадровите рокади, които се случиха през последните три месеца, ми направи впечатление една цифра – 155 души, които са уволнени по Закона за Министерството на вътрешните работи, тоест 155 души, които са полицаи, а не администрация. Като ги разделим на три месеца от срока на действие на правителството, това прави средно по двама души и нещо на ден, които са уволнявани. Не знам доколко това е резонен темп на освобождаване на полицаи, особено при некомплекта, който има в Министерството на вътрешните работи. Колкото до изказваното мнение за избор на постоянен секретар, бих използвал правото един вид да дам реплика. Доколкото разбирам, от тримата кандидати, които са били, единият директор не Ви е харесал, другият бил директор само две години – впрочем той също е полковник от резерва, трябва да се знае, че и той е дългогодишен служител военнослужещ, а третият, който е назначен по заместване – бивш Ваш началник на кабинет, всъщност се е оказал най-подходящият според Вас. Подобна е ситуацията през декември месец, когато предстоеше избор на началник на отбраната. Тогава правителството на Борисов взе решение да не бърза с процедурата, а напротив – да изчака влизането в сила на новия президент, на новоизбраното правителство, тъй като правителството Борисов 2 вече беше в оставка, и новият президент с новото правителство да прецени кой ще бъде началник на отбраната. Президентът Радев избра своя началник и ние го приехме.

Критериите по Закона за отбраната и въоръжените сили ограничават само до ръководни длъжности, така че тези 38 души ръководни длъжности ми е любопитно впоследствие да разбера кои са. Като цяло това, което прави впечатление, е, че основната част от времето, което са прекарвали министрите в кабинетите си, е било в кадрови смени, а не в решаване на реалните проблеми, които има в двата сектора. Както беше споменато многократно от тази трибуна, големите проблеми са в осигуряването на техника, в осигуряването на добри условия както за военнослужещи, така и за полицаи, и за съжаление, до момента към май месец не виждаме нещо да се е променило в добра насока. насока. Доколкото разбирам, усвояването на прословутите 320 млн. лв. в момента е към 3%. Надявам се това да бъде наваксано вече при следващото правителство, тъй като имаме срок до края на годината да

каква е основната причина Вашият заместник-министър, когото Вие сте командировали като вицепремиер – и то в срок от 4 май, тоест от утре, когато става смяната на правителството, до 10 май – за 7 дни, тоест за една седмица включително с почивните дни – в Того,

Благодаря Ви, уважаеми господин Гаджев. За отношение от Парламентарната група на „БСП за България“ – заповядайте, господин Янков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Национална сигурност на първо място е защита на националния суверенитет, най-съществената част от който е защитата на териториалната цялост, с опазване на държавните граници. Днес сигурността на нашите граници е част от общото понятие за глобална сигурност в региона и Европа, и това е наш дълг и отговорност като външна граница на Европейската общност. Промяната в геополитическата обстановка, тенденциите в областта на нелегалната миграция и трансграничната престъпност изискват нов подход нов подход и надграждане на интегрирания модел за гранично управление в отговор на предизвикателствата. Какво е състоянието на инженерно възпрепятстващото съоръжение на българо-турската граница? Стана ясно на всички – не е изградено. Тридесет километра от сухопътната граница няма такова съоръжение. Какво се случва с интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница, която беше въведена преди пет години срещу сумата от 12 млн. евро, с хвалбите на тогавашния министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, че е изключително ефективна? Не работи! Процедурата за разширяването й за 52,5 милиона на какъв етап е? Блокирана с жалба, и Комисията за защита на конкуренцията дори не са открили процедура, неспазвайки срока. Финансови интереси ли са пречка за ефективната защита на държавната ни граница, или некомпетентно ръководене на процеса? Резултатът, видим от отчета на Министерството на вътрешните работи: за 2016 г. задържани нелегални мигранти

До април месец 2017 г. задържани нелегални мигранти на входяща граница – 294; на изходяща граница – 1420 души. В края на мандата на кабинета Борисов 2 установихме, че МВР има недокомплект от 6500 свободни щата, 5000 работещи пенсионери, служители. Крещящ дисбаланс във възнагражденията на служителите – за Министерството на отбраната Кадровото обезпечаване на системата е от първостепенна важност за ефективното ѝ функциониране. Работата на всеки министър на вътрешните работи и на Министерството на отбраната е да осигури функционирането на системата. Като цяло обобщавам: липсва оптимално управление на границите чрез планиране и подобряване на взаимодействието на национално, регионално и местно ниво между органите, отговорни за обезпечаване на граничната сигурност и контрол на достъпа на територията на Бавното и недоброто изграждане на защитните съоръжения създава възможност за лесно нахлуване на територията ни. Недокомплектът и лошото оборудване, особено на граничните полицаи, не прави надеждна охраната на границата Всичко това е свързано с националната ни сигурност.

Няма. За отношение от Парламентарната група на Движението за права и свободи? Няма. За отношение от Парламентарната група от Партия „Воля“? Няма. Няма. Благодаря. Да благодарим на вицепремиера и министър на отбраната господин Янев и на министъра на вътрешните работи господин Пламен Узунов за участието им в изслушването днес. Приключихме с точките от дневния ред за днес. Утре редовно пленарно заседание, 4 май 2017 г., от 9,00 ч. Закривам днешното пленарно заседание.